Forseti. Mannvirkjaiðnaðurinn er ein af þeim greinum sem hafa vaxið hvað hraðast hér á landi og skiptir verulegu máli fyrir hagkerfið okkar og samfélagið í heild. Það er því brýnt að við tryggjum fagmennsku, gæði og öryggi í þessari starfsgrein. Stofnunin HMS hefur verið mikilvægur þáttur í því ferli þar sem lögð er áhersla á öryggismál og eftirlit í mannvirkjaiðnaði. Við verðum að halda áfram þeirri vinnu og tryggja að regluverkið sé skýrt og haldið til streitu, að þær reglur og þau lög sem gilda um iðnmeistara séu virt og að meistararéttindi séu veitt á grundvelli viðurkenndrar menntunar og reynslu. Hér á landi hefur verið reynt að sporna við húsnæðisskorti með fjölbreyttum aðgerðum, t.d. með því að ýta undir og styrkja fagmenntun iðngreina, einnig fagmenntun iðnsveina og -meistara sem koma erlendis frá. Hér hefur verið farið í þá vinnu að meta erlenda menntun til fagprófs. Við þurfum að tryggja að þau meistararéttindi sem veitt eru erlendis standist þær kröfur sem settar eru í íslenskum lögum og reglugerðum. Í reglugerð um viðurkenningu á menntun og starfsreynslu til starfa í löggiltri iðn hér á landi er skýrt tekið fram að menntun má ekki vera minni en sú sem veitt er á Íslandi. En reglugerðin er ekki nógu skýr. Hún er ekki nógu skýr um hverjar kröfurnar eru. Ég tel því mikilvægt að Alþingi og stjórnvöld grípi til aðgerða til að styrkja fagmenntun og virða gæðakröfur í iðngreinum, sérstaklega í ljósi þeirra áskorana sem við stöndum frammi fyrir. Við þurfum að finna hæfilegt jafnvægi á milli þess að opna fyrir erlendum réttindum án þess þó að gjaldfella íslensk iðnmeistararéttindi. Ég tel því tímabært að hafin verði vinna við að skilgreina kröfur um meistararéttindi í iðngreinum, að sett séu skýr viðmið um lágmarksnámstíma og -þekkingu og að sett sé krafa á iðnmeistara, bæði íslenska og erlenda, um þekkingu á lögum og reglum um mannvirkjagerð og um ábyrgð iðnmeistara og á þeim kröfum sem íslenskum fyrirtækjum eru settar.

Þorlákshöfn er hjartað og lungun í brimbrettasamfélagi á Íslandi. Ástæðan er sú að besta og áreiðanlegasta alda landsins er við Hafnarnesvita í Þorlákshöfn. Þar eru aðstæður eins og þær gerast bestar til að stunda íþróttina, ekki aðeins á landinu öllu heldur þykir hún einstök á heimsvísu eins og fjölmargar umfjallanir í erlendum fjölmiðlum gefa til kynna. Aldan er í raun nú þegar orðin að aðdráttarafli ferðafólks hvaðanæva að úr heiminum. En nú er þessi alda í hættu þar sem sveitarfélagið Ölfus ætlar að setja landfyllingu yfir hana, landfyllingu sem er ekki hægt að sjá að sé brýn nauðsyn fyrir. Það má líkja brimbrettaíþróttinni við skíðaíþróttina árið 1950 eða golf árið 1980. Hún er ný og vaxandi með um 500 iðkendum. Hún er nýlega orðin ólympíugrein. Hver veit nema Ísland muni eiga ólympíukeppenda í brimbrettaíþróttinni einhvern tímann í framtíðinni ef aldan fær að lifa, aldan sem er undirstaða íþróttarinnar hér á landi. Í Brimbrettafélagi Íslands eru sömu aðilar og börðust fyrir því fyrir rúmlega 20 árum að snjóbrettaiðkendur fengju að nota skíðalyfturnar í Bláfjöllum. Nú þykir það sjálfsagt. Aldan er líka ferðaþjónustumál, eins og kom fram í máli reynds kafara sem tjáði sig um málið í Facebook-hópnum Baklandi ferðaþjónustunnar. Hann var með erlenda ferðamenn, verðlaunafólk í brimbrettaíþróttinni sem sögðu að þessi alda ætti eftir að verða heimsfræg. Kafari þessi líkti öldunni í raun við Silfru og sagði, með leyfi forseta: Ef einhver hefði sagt mér að Silfra á Þingvöllum ætti eftir að vera í topp tíu sætum yfir köfunarstaði í heiminum 80.000 manns myndu snorkla eða kafa þar á hverju ári og veltan væri einhverjir milljarðar á ári þá er ég ekki viss um að ég myndi kaupa það, en þannig er það samt í dag. Og hann spurði: Erum við í alvörunni að fara að eyðileggja eitthvað sem gæti flutti inn nýja tegund af ferðamönnum út af því að það vantar pláss fyrir gáma?

Ég vil einnig þakka hv. þingmanni fyrir að vekja athygli á þeirri stöðu sem uppi er í málaflokknum en nú er svo komið að ekkert húsnæði virðist koma til greina annað en lögreglustöðin við Flatahraun í Hafnarfirði. Sömuleiðis er það staðreynd að mörgum meðferðarúrræðum hefur verið lokað á síðustu árum og þar á meðal Háholti í Skagafirði. Í áraraðir var rekið meðferðarheimili í Háholti í Skagafirði en forsvarsmenn Barnaverndarstofu tóku ákvörðun árið 2017 um að loka heimilinu og var það gert án samráðs við sveitarfélagið. Sá sem hér stendur var einmitt formaður byggðarráðs sveitarfélagsins á þeim tíma og þekkir málið ágætlega. Góður árangur hafði náðst á Háholti og sveitarfélagið m.a. farið í breytingar á húsnæðinu 2014 með það fyrir augum að það hentaði til þess

Virðulegur forseti. Ég skora á hæstv. ráðherra að setja sig í samband við forsvarsmenn sveitarfélagsins og koma húsnæðinu, sem hefur einmitt verið hannað til þess m.a. að öryggisvista unglinga, aftur í notkun og leysa þar með þá grafalvarlegu stöðu sem uppi er í málaflokknum.

Frú forseti. Ég vil nú byrja á að fá að taka fram að það er mikill heiður að fá að setjast hér á Alþingi og flytja mína fyrstu ræðu, mína jómfrúrræðu. Ég vil nota tækifærið og óska nýrri ríkisstjórn velfarnaðar í sínum störfum og ég vil líka fá að taka það fram að mér fannst mjög vel til fundið hjá stjórninni að ýta úr vör átaki í hagræðingarmálum hins opinbera. Ég held að það sé mjög mikilvægt í slíkri vinnu að hafa í huga að þeir sem leiði þá vinnu sýni það í verki með sínum störfum að það sé allt undir og það sé ekkert undanskilið, að þetta eigi líka við um þá málaflokka sem tengjast pólitíkinni sjálfri. Ég vil í þessu samhengi fá að nefna styrki til stjórnmálaflokka. Af umræðu undanfarinna vikna má glöggt sjá hvað núverandi fyrirkomulag er í raun gallað. Fulltrúar stjórnmálaflokkanna sjálfra sjá í senn um að semja reglurnar, úthluta styrkjunum og úrskurða um öll þau álitaefni sem upp koma. Ég held að það sé tímabært að við tökum eitt skref til baka og leyfum okkur að fara aðeins aftur að teikniborðinu í þessum efnum, spyrjum okkur kannski grundvallarspurninga eins og hvort það sé í raun og veru eðlilegt að ríkisvaldið sjái um að fjármagna og halda uppi pólitísku flokksstarfi hér á landi. Annað mál sem ég vil líka fá að nefna í þessu samhengi eru fjölmiðlar; málaflokkur sem hefur jú margvíslegar tengingar við stjórnmálin og pólitíkina. Árlega fara háar fjárhæðir frá hinu opinbera til fjölmiðla, hvort sem það er til RÚV, sem er auðvitað risi á þessum markaði með sína auglýsingasölu, eða þá til annarra fjölmiðla sem fá rekstrarstyrki í staðinn sem einhvers konar uppbót eða sárabót vegna þess hve RÚV selur mikið af auglýsingum. Ég held að það blasi við að þetta fyrirkomulag yrði ekki fyrir valinu ef við værum að koma að þessum málaflokki í fyrsta sinn. það sé vissulega erfitt að reka fjölmiðla og þeir hafi mjög mikilvægu hlutverki að gegna skulum við ekki gleyma því að allur rekstur er einmitt í senn erfiður og mikilvægur. Það þekkja þær þúsundir Íslendinga sem standa frammi fyrir því á hverjum einasta degi að láta enda ná saman í sínum rekstri án þess að láta sér detta það til hugar að opinbert fé kæmi þar inn til að létta undir.

Virðulegi forseti. Í gær kom ég hér til þingfundar og hafði klæðst jakka að ofanverðu, vesti og skyrtu, en gallabuxum að neðanverðu. Og þegar ég var að ganga inn í salinn segir einhver: Heyrðu, þú getur ekki farið í gallabuxum í þingsal.

að ganga rösklega til sætis og setjast og hafa mig ekkert frammi á fundinum. En svo fór ég að taka eftir að það var fleira fólk í gallabuxum á fundinum og þá slaknaði á mér. Mér finnst þetta — varðandi klæðareglur. Ég hef reynt að spyrjast fyrir út í klæðareglur, hverjar séu reglurnar, og þær eru engar, ekki nokkrar einustu nema bara eitthvað sem fólki finnst, nema það að körlum er skylt að vera í jökkum. Annað fellur undir almenna snyrtimennsku og smekk. En svo fékk ég á fundinum ávítur frá þingmanni,

Virðulegi forseti. Við stöndum frammi fyrir mikilvægu máli sem snertir framtíð íslensks landbúnaðar og fæðuöryggi okkar allra. Nýleg áform fjármála- og efnahagsráðherra um breytingar á tollflokkun osts með viðbættri jurtafitu munu hafa víðtæk og alvarleg áhrif á íslenska bændur og matvælaframleiðslu í landinu. Slík breyting mun ekki aðeins veikja íslenska mjólkurframleiðslu heldur stefna fæðuöryggi landsins í hættu. Hundruð milljóna króna munu færast frá íslenskum bændum til erlendra fyrirtækja og framtíð ungra bænda verður óviss. Tugir kúabúa gætu þurft að hætta starfsemi. Við verðum að spyrja okkur hvort við séum reiðubúin til að fórna okkar eigin framleiðslu, byggðafestu og sjálfbærni fyrir skammtímaávinning örfárra innflutningsaðila. Svo er einnig stóralvarlegt mál sem varðar vald og tilgang Alþingis. Það vekur nefnilega athygli að íslenska ríkið er ekki skuldbundið til að fylgja áliti Alþjóðatollastofnunarinnar þar sem íslenskir dómstólar hafa þegar komist að annarri niðurstöðu og raunar ákveðið hvernig túlka beri hina íslensku tollskrá. Fjölmörg ríki hafa neitað að fara sambærilega leið og hafna því að fylgja slíkum tilmælum án neikvæðra afleiðinga. Það er því mikið áhyggjuefni að ríkisstjórnin kjósi að fylgja erlendum hagsmunum frekar en að standa vörð um lífsviðurværi íslenskra bænda. Við þurfum að spyrja okkur líka hvort greining liggi fyrir á efnahagslegum áhrifum þessara breytinga og aukins innflutnings á erlendum mjólkurafurðum. Það er einnig mikilvægt að hafa í huga að Félag atvinnurekenda hefur verið mjög hávært í þessari umræðu og oft og tíðum með gífuryrðum og rangfærslum. Fullyrðing félagsins um að íslensk stjórnvöld hafi breytt tollflokkun vegna þrýstings frá hagsmunaaðilum fremur en lagalegrar nauðsynjar standast ekki skoðun.

Virðulegi forseti. Í ljósi þess að stefnt er að sjálfbærni í matvælaframleiðslu og aukinni vinnslu í íslenskum sjávarútvegi tel ég að mikilvægt sé að skoða hvort núverandi regluverk hamli verðmætasköpun og nýtingu hráefnis í greininni. Í vinnslu uppsjávarfisks verða til að mynda til umtalsverðir hliðarstraumar, svo sem hausar, innyfli og hryggir, sem í dag eru nær eingöngu nýttir til framleiðslu á mjöli og lýsi, ásamt öðrum tegundum sem eru að mestu nýttar beint í sömu framleiðslu. Þessar afurðir eru almennt flokkaðar sem verðmætalitlar og fara að mestu í fóðurframleiðslu en rannsóknir benda til að hægt væri að nýta þær í verðmætari framleiðslu fyrir manneldismarkað ef regluverkið leyfir það. Það er Evrópureglugerð sem fjallar um þetta mál. Norðmenn túlka hana á sveigjanlegri hátt en við og heimila nýtingu sambærilegs hráefnis í manneldisvörur. Í því samhengi er mikilvægt að skoða hvernig hægt er að aðlaga íslenskt regluverk þannig að hámarka megi verðmætasköpun og styðja við sjálfbæra nýtingu hráefnis í sjávarútvegi. Myndi þetta vera framfaraskref fyrir öll nýsköpunarfyrirtæki á sviði sjávarútvegs en einnig er þetta grænt skref fyrir Ísland auk þess að vera atvinnuskapandi. Hliðarstrauma úr uppsjávarfiski ætti að nýta í mun meira mæli til manneldis og ég mun beita mér fyrir því að túlkun á Evrópureglugerðinni verði breytt þannig að reglurnar séu meira í samræmi við það sem við sjáum í Noregi.

Það er engin tilviljun að orðið kúltúr, sem í mörgum erlendum málum er notað yfir siðmenningu, er dregið af latneska orðinu „cultura“ í merkingunni ræktun. Það vakti athygli mína að hæstv. forsætisráðherra vék hvergi að mikilvægi fæðuöryggis þjóðarinnar í stefnuræðu sinni á dögunum. Ekki var heldur vikið einu orði að mikilvægi innlendrar matvælaframleiðslu með m.a. allri þeirri verðmæta- og atvinnusköpun sem fylgir. Virðulegur forseti. Staðreyndin er sú að innflutningur matvæla hefur aukist gríðarlega á kostnað innlendrar matvælaframleiðslu, á kostnað bænda og landsbyggðarinnar, á kostnað innlendrar á kostnað byggðafestu, á kostnað öryggis. Þetta er öfugþróun. Getur það verið, forseti, að hagsmunaöfl innflutningsgeirans með vöruhús sín á höfuðborgarsvæðinu mörg hver, hafi of mikil ítök í sitjandi ríkisstjórnarflokkum? Er það mögulegt? Auðvitað eru ýmis aðföng sem nauðsynlegt er að flytja til landsins en slíkt gildir ekki um verksmiðjuframleidd matvæli erlendis frá, stútfull af sýklalyfjum, sem nú eru flutt inn í mun meira mæli en áður. Það er nú bara þannig að fæðuöryggi verður ekki tryggt með auknum innflutningi matvæla líkt og þessi ríkisstjórn virðist stefna að leynt og ljóst, t.d. með niðurfellingu tolla eða tilfæringum innan tollflokka. Virðulegur forseti. Það er ekkert þjóðaröryggi án fæðuöryggis. Fæðuöryggi verður einungis tryggt með aukinni innlendri matvælaframleiðslu. Getum við ekki bara verið sammála um það?

Virðulegi forseti. Ég hef áhyggjur af því að ríkisstjórnin sé ekki að beina sjónum sínum nægilega mikið að tækni og nýsköpun þegar kemur að því að stækka kökuna eins og hefur verið mikið í umræðunni hér á þingi. Á Viðskiptaþingi í síðustu viku var fjallað um það hvernig eitt fyrirtæki í Danmörku væri í raun og veru ábyrgt fyrir þeim hagvexti sem Danmörk hefur upplifað á undanförnum árum. Við þekkjum vel hér á landi að fyrirtæki líkt og Kerecis geta gjörbreytt samfélögum og lagt gríðarlega mikið af mörkum til okkar samfélags. Við þurfum að leggja miklu meiri áherslu á að sá slíkum fræjum því það eru þau sem munu gera það að verkum að fólk mun vilja vinna hér um allt land í framtíðinni. Mig langar líka að segja að það er gaman þegar við horfum á nýsköpunarsögu Íslands, sama hvort það er Kerecis eða Marel, að þetta eru mörg hver fyrirtæki sem tengjast líka landsbyggðinni. Við erum að tala um fyrirtæki sem beina sjónum sínum að betri nýtingu auðlinda

Mig langar líka að segja að við eigum stór tækifæri þegar kemur að sparnaðaraðgerðum, eins og er mikið rætt um hér, að horfa á gervigreindina, ekki bara til að greina tillögur heldur til að spara okkur vinnu þegar kemur að innleiðingu á kerfum, þegar kemur að framkvæmd verkefna. Ef við lítum á hvað hefur gerst í heimi „artificial intelligence“ undanfarið hefur orðið alger veldisvöxtur. Og hvað þýðir það? Fyrir almennan borgara þýðir það að hægt er að panta lasagna nánast með því að hugsa um það á internetinu og fá heimsendar vörur. (Forseti hringir.) Nýtum þessa tækni til að spara og vera leiðandi; setjum nýsköpun og gervigreind á dagskrá.

menntamálaráðherra í gær sem rökstuddi þetta svona, að þetta eigi ekki að taka aftur upp vegna þess að samræmd próf leiði til einsleits nemendahóps þar sem sumir skólar ætla bara að velja inn rjómann og það sé ekki það sem verið er að leita eftir. Framhaldsskólar, sagði hæstv. menntamálaráðherra, verða líka að taka ábyrgð sína á því að stuðla að fjölbreyttu samfélagi. Virðulegur forseti. Ég veit ekki alveg hvort það er raunhæft eða yfirhöfuð eðlilegt að ætlast til þess að framhaldsskólar gegni því hlutverki að stuðla að fjölbreyttu samfélagi,

en það þýðir ekki að óljós hugtök eins og fjölbreytni verði að sjálfstæðu markmiði í framhaldsskólakerfinu. Ég er kannski gamaldags en ég lít svo á að íslenskum framhaldsskólum eigi bara að vera frjálst að taka inn nemendur með það fyrir augum að hámarka námsárangur og auka líkurnar á að þeir skari fram úr í námi en ekki eftir einhverjum öðrum óljósum hugmyndafræðilegum markmiðum. Ég held að

eða að auka einhvers konar fjölbreytni sem hefur ekki verið skilgreint hvað er nákvæmlega í þessu samhengi? Þar bendi ég á að þegar við erum með þessi stóru og dýru kerfi þá getur einfaldlega ekki, því miður, allt verið í fyrsta sæti.

Forseti. Ég hef á síðustu vikum skrifað greinar um innviðaskuld samfélagsins sem er hreint út sagt óboðleg fyrir verðmætasköpun og samkeppnishæfni Íslands. En innviðir eru ekki bara vegir og rafmagnslínur. Þeir eru ekki síst mannauðurinn sem heldur samfélaginu okkar gangandi. Þess vegna vil ég í minni fyrstu ræðu sem kjörinn þingmaður nýta röddina mína til að beina sjónum þingheims að kennurum og þeirra framlagi til samfélagsins okkar. Þeir undirbyggja með störfum sínum grunnstoðir okkar. Þeir móta framtíðarkynslóðir, efla skapandi og gagnrýna hugsun, og ekki veitir af því, og þeir eru að leggja grunninn að því þekkingarsamfélagi sem við höfum öll metnað til að byggja upp. Þrátt fyrir það eru menntamálin yfirleitt algjör afgangsstærð í pólitískri umræðu. Ég hélt kannski að það myndi breytast í kosningabaráttunni í fyrra þegar sjálf baráttan var háð í miðju kennaraverkfalli. Þrátt fyrir þær aðstæður þá fjölluðu þeir kjördæmaþættir sem ég fór í alfarið um vegi, rafmagn og fiskeldi, ekki um stöðu kennara og ekki um stöðu barna. Ég saknaði þess verulega að við ræddum meira um málefni barna, menntamál, stöðu kennara, andlega líðan og aðgengi að þjónustu. Ég reyndi yfirleitt að setja það á dagskrá hvert sem ég fór eftir fremsta megni. Við eigum að tryggja kennurum betri starfsaðstæður, bætt kjör og meiri virðingu fyrir þeirra starfi. Fjárfesting í menntun er fjárfesting í mannauði og fjárfesting í kennurum er síðan fjárfesting í framtíðinni. Við verðum að horfast í augu við alvarleika stöðunnar. Við megum ekki gleyma því hvers virði öflugir kennarar eru. Þeir eru einir mestu áhrifavaldar í tilveru barnanna okkar. Tökum þeim ekki sem sjálfsögðum hlut.

Í júní 2022 samþykktum við hér í þinginu ný loftferðalög sem eru mikill lagabálkur, 300 bls., 300 greinar. Í nýjum loftferðalögum voru klár ákvæði og nokkrar greinar er tengdust því hvernig hægt væri að verja með skilmerkilegum hætti flugvelli landsins. Ég held að það sé öllum ljóst að hér er um gríðarlega mikilvæga innviði að ræða, þjóðhagslega mikilvæga innviði. Er ekki rétt að nýta þær greinar sem eru nú þegar í loftferðalögum, þær heimildir sem eru skýrar? Í þessu sambandi er rétt að benda á 148., 149. og 150. gr. í lagabálkinum, greinar sem snúa að því að tryggja stöðu flugvalla innan sveitarfélaga þannig að einstök sveitarfélög geti ekki farið gegn hagsmunum heildarinnar, almannahagsmunir hafi forgang.

Frú forseti. Samgöngur eru sífellt úrlausnarefni stjórnmálanna. Samgöngur eru stór hluti af mikilvægum öryggismálum. Þjóðvegurinn er jafnframt hættulegasti ferðamannastaðurinn okkar. Við verðum að setja öryggi allra þeirra sem nota vegina okkar í fyrsta sæti því að þjóðvegurinn er á sama tíma lífæð flestra samfélaga.

en betur má ef duga skal og mikilvægt að hraða sem mest tvöföldun vegarins alla leið að flugstöð. Vegir að og um vinsælustu ferðamannastaðina í uppsveitum Árnessýslu bera ekki með neinu öryggi alla þá umferð sem þar er og forgangsraða þarf uppbyggingu vega á því svæði með hliðsjón af öryggi. Í Öræfunum er fjöldi af einbreiðum brúm og alvarleg slys á því svæði eru algerlega óþolandi. Á sama svæði er viðbúnaðurinn takmarkaður, að hluta til byggður á sjálfboðaliðum björgunarsveitanna. Það er brýnt að hraða útrýmingu einbreiðra brúa og horfa til uppbyggingar vega sem bera raunverulega alla umferðina á þá vinsælu ferðamannastaði sem í Öræfunum eru. Vegurinn um Gatnabrún og Reynisfjall er enn eitt dæmi um erfiðan og hættulegan veg og mikilvægt að skoðaðar verði til hlítar alvörulausnir á þeim vegi með jarðgöngum. Samgöngur til Vestmannaeyja eru síðan sérkapítuli út af fyrir sig. Nú þarf að tryggja áfram fjármagn til að ljúka rannsóknum og möguleikum á jarðgöngum til Eyja. Á sama tíma þarf að taka saman öll þau gögn sem unnin hafa verið varðandi Landeyjahöfn og ljúka mögulegum aðgerðum á höfninni til að fjölga þeim dögum sem eingöngu er siglt til Landeyja í stað Þorlákshafnar. Virðulegi forseti. Það eru mörg áríðandi verkefni í framhaldinu í samgöngum um allt land og ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur hefur mikinn metnað til að gera vel í þessum málaflokki.

Frú forseti. Gagnsæi er mikilvægt þegar skipað er í valnefndir á vegum ríkisins. Í nýjum lögum um valnefndir í stjórnir ákveðinna ríkisfyrirtækja vantar aðalútfærsluna. Hvernig er skipað í valnefndina? Verða þetta bara vinir Viðreisnar sem tilnefna aðra vini Viðreisnar? Vonandi ekki. Ég vil taka það fram að ég hef ágætistilfinningu fyrir því að hæstv. fjármálaráðherra, Daði Már Kristófersson, vilji vanda vel til verka, en ráðherrar koma og fara. Verða þetta næst vinir Sjálfstæðisflokksins eða vinir Pírata sem verða valdir í valnefndina? Það má segja að kjósendur hafi verið búnir að velja valnefndina í lýðræðislegum kosningum en með núverandi útfærslu er verið að minnka vald kjósenda, eigenda þessara fyrirtækja. Ég hef fullan skilning á því að þetta líti smart út en ég leyfi mér að efast um að stærsta vandamálið í ríkisfyrirtækjum sé einn og einn stjórnarmaður sem mætti vera hæfari. Meira að segja í ríkisstjórn er stundum einn og einn ráðherra sem mætti vera hæfari. Vandamálið er eigandinn. Ríkið er ekki góður eigandi í allt of mörgum tilfellum. Stefnan er óskýr og eigendastefnur ríkisfyrirtækjanna heilt yfir eru alls ekki nógu góðar. Það þyrfti að byrja á að laga það. Hlutverk stjórnarmanna er alveg skýrt í lögum. Stjórnarmenn gæta hagsmuna félagsins og það er sama í hvaða stjórn — meira að segja í ríkisstjórn geta allir haft hagsmunina að leiðarljósi en verið samt ósammála um hvað sé best.

Þetta þarf að spila saman. Hvað er best fyrir félagið, sem stjórn sér um, og hver er tilgangur ríkisins að eiga félagið? Það geta verið samfélagslegir hagsmunir og því þarf eigendastefnan að vera skýr. Þegar vald er tekið af kjósendum er algjör lágmarkskrafa að gagnsæið sé algjört. Í þessu tilfelli er langeðlilegast að flokkar, lýðræðislega kjörnir með mismunandi stefnur um hvaða leið sé best, tilnefni í valnefndir ríkisfyrirtækjanna.

Virðulegi forseti. Ég vil taka til máls undir yfirskriftinni: Velferð og öryggi barna í skólum og í almenningssamgöngum. Öryggismál þar sem börn koma saman eru í brennidepli núna en umræðan hefur þó komið upp af og til, ekki síst ef einhver tilvik gerast sem samfélaginu finnst eða óttast að óttast að ógni öryggi barna á vettvangi skóla- og íþróttastarfs. Samfélagið okkar hefur breyst og spyrja má hvort ekki séu komin vatnaskil í stöðu öryggismála og öryggisvörslu þegar litið er til skólasamfélagsins og annarra staða þar sem börn og ungmenni koma saman. Í umræðunni um öryggi t.d. í skólum hefur notkun öryggis- og eftirlitsmyndavéla borið einna hæst. Víða eru komnar eftirlits- og öryggismyndavélar þar sem þeirra er talin þörf. Þótt myndavélar sem slíkar komi ekki í veg fyrir að alvarlegur atburður gerist eða afbrot sé framið hafa þær fælingarmátt og auðvelda að mál sem upp koma verði upplýst. Vissulega er mikilvægt að tækjabúnaður sem þessi og gögn honum tengd séu ekki misnotuð til að hefta frelsi eða frelsistilfinningu einstaklinga. Skoða mætti hvort ekki þyrfti að losa um hindranir í persónuverndarkerfinu sem snúa að eftirlits- og öryggismyndavélum til að þær geti nýst betur og víðar. Finna þarf leiðir til að skólar séu ekki berskjaldaðir og hver sem er geti gengið hindrunarlaust inn, einhver sem ekki á þangað erindi. Í flestum stærri verslunum eru nú öryggisverðir og sú hugmynd hefur oft heyrst að í skólum ættu hiklaust að vera, auk öryggis- og eftirlitsmyndavéla, öryggisverðir. En auka þarf öryggisvörslu víðar en í skólum. Nýlega var haldinn samráðsfundur barna og ungmenna með Strætó bs. þar sem börn fengu tækifæri til að koma á framfæri sínum hugmyndum um umbætur í strætókerfinu sem lúta að því að auka öryggi þeirra. Börn upplifa sig oft óörugg í strætó enda hafa þau þar bæði orðið fyrir einelti og öðru ofbeldi. Margt í þessari umræðu er nýtt fyrir okkur en aðstæður kalla á breytta hugsun, auknar forvarnir og nýtt mat á öryggisstöðlum. Tímabært er að ræða hvernig við viljum sjá þessum málum háttað í framtíðinni.

Ég vil byrja á að þakka hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra fyrir að koma til þessarar umræðu hér í dag, umræðu þar sem við munum ræða efnahagsleg áhrif fyrirkomulags strandveiða og hvert markmiðið með strandveiðiveiðilöggjöfinni er. Það má segja að á Íslandi sé útflutningsdrifið hagkerfi. Verðmætin sem við flytjum út og eru grunnur að því velferðarsamfélagi sem við búum við eru sótt í náttúruauðlindirnar okkar. Auðlindanýting hafsins og það sjálfbæra og skynsamlega kerfi sem við höfum búið til þar er grunnurinn að því öfluga sjávarútvegskerfi sem við höfum í dag. Sjávarútvegur er sú útflutningsgrein sem við höfum byggt hvað lengst á og verið okkur hvað mikilvægust. Lengi vel var sjávarútvegur okkar langstærsta útflutningsgrein og hefur stækkað með árunum. Samhliða hafa byggst upp aðrar öflugar útflutningsgreinar sem flestar eru byggðar upp á sjálfbærri og skynsamlegri auðlindanýtingu. Þá má ekki gleyma því að þegar áföll hafa dunið yfir íslenskt samfélag og efnahagslíf hefur sjávarútvegurinn oftar en ekki verið stoð okkar og stytta í gegnum þau. Staðfestist þetta í því að við erum með eina sjávarútvegskerfi heims sem er ekki háð ríkisframlögum og horfa fjölmargar þjóðir til okkar sem fyrirmyndar. Við sjáum áhrif íslensks sjávarútvegs út um allt samfélag en um 90% af öllum aflaheimildum eru úti á landsbyggðinni. Fiskvinnslurnar eru með stærri vinnustöðum í mörgum sjávarplássum um landið. Sjómenn og annað starfsfólk er tekjuhátt sem skilar háum útsvarsgreiðslum. Stór meiri hluti fjárfestingar í nýsköpun undanfarin ár er í sjávarútvegi við fullvinnslu afla og aukaafurða, framleiðslu á vinnslutækjum sem flutt eru svo úti um allan heim, svo dæmi séu nefnd. Útgerðarfyrirtækin úr mínu gamla, góða heimabæ, Grindavík, greiddu t.d. um 1 milljarð í veiðileyfagjöld á síðasta ári og þá er annað skattspor fyrirtækjanna ekki talið með. Tekjur beint af landsbyggðinni. Það liggur ljóst fyrir að fámenn og sjálfstæð þjóð í miðju Atlantshafinu þarf að fara vel með auðlindirnar sínar og nýta þær rétt til að tryggja áfram það öfluga samfélag sem við höfum byggt upp með auðlindanýtingu. Því taldi ég rétt að taka upp þessa sérstöku umræðu hér í dag við hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra um hvernig strandveiðikerfið og fyrirhuguð breyting á því hefur áhrif á tekjur ríkissjóðs og hvaða markmiðum við erum að ná með ráðstöfun á hluta af fiskveiðiauðlindinni okkar til strandveiða.

mjög mikilvæg markmið í sjálfu sér. Nú 16 árum síðar hefur aflinn í strandveiðikerfinu næstum fjórfaldast og stefnir í að aukast enn frekar. Á undanförnum árum hafa svo almennar aflaheimildir frekar dregist saman, aflaheimildirnar sem eru grunnurinn að því kerfi sem við höfum treyst á í okkar efnahagslífi. Einnig hafa skýrslur og samantektir sýnt okkur að flestir þeir sem stunda strandveiðar eru búsettir á suðvesturhorni landsins eða í nágrenni þess. Ekki hefur frést af mörgum heilsársstörfum vegna strandveiða og meðalaldur þeirra sem þær stunda er frekar hár sem bendir ekki til mikillar nýliðunar. Vissulega heyrum við af miklu og góðu lífi á höfnum landsins yfir strandveiðitímabilið og það er mikið umstang í kringum strandveiðibátana enda rekstrarkostnaður oft mun hærri en tekjurnar þar á bæ. Við hæstv. fjármálaráðherra erum sammála um mikilvægi tekjuöflunar ríkissjóðs með því að stækka kökuna og nauðsyn þess að koma í veg fyrir alla sóun í ríkisbúskapnum. Því til staðfestingar minnist ég skýrslu sem hæstv. ráðherra gaf út árið 2021 um strandveiðar. Því vil ég spyrja hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra: Hefur verið gerð úttekt sem staðfestir að markmiðum með veiðunum sé náð? Stendur til að líta til efnahagslegra áhrifa þess að auka verulega við strandveiðar og möguleg áhrif þess á tekjur ríkissjóðs? Hafa stjórnvöld lagt mat á áhrif þess, t.d. á fiskvinnslur og ímynd íslensks sjávarútvegs, að afli strandveiða er í verulegum mæli fluttur óunninn úr landi?

Forseti. Ég vil byrja á að þakka hv. þm. Vilhjálmi Árnasyni fyrir þessa mikilvægu umræðu sem hann býður upp á. Of lítið er gert af því í þessum sal að ræða efnahagslegar undirstöður þjóðarinnar og það er tvímælalaust full ástæða til. Varðandi þær ágætu spurningar sem hv. þingmaður ber fram, ef við byrjum á þeirri fyrstu sem snýr að því hvort gerð hafi verið úttekt sem staðfestir að markmiðin með veiðunum sé náð, vil ég bjóða eftirfarandi svar: Strandveiðar voru heimilaðar með lögum nr. 66, 19. júní 2009, með breytingum á lögum 111/2006, um stjórn fiskveiða, og hófust þann 28. júní 2009. Í greinargerð með frumvarpinu segir, með leyfi forseta: „Með frjálsum handfæraveiðum, eða strandveiðum, yfir sumarmánuðina er opnað fyrir handfæraveiðar allra þeirra báta sem uppfylla þau skilyrði sem gerð eru til fiskiskipa sem leyfi hafa til veiða í atvinnuskyni. Með veiðunum er þannig m.a. opnað fyrir takmarkaðar veiðar þeirra sem ekki eru handhafar aflamarks eða krókaaflamarks. Núverandi handhöfum aflamarks eða krókaaflamarks stendur þó jafnframt til boða að stunda frjálsar handfæraveiðar að sömu skilyrðum

Markmið sem nefnd hafa verið eru m.a. að styrkja byggð og örva atvinnu í sjávarbyggðum landsins, að greiða fyrir nýliðun í sjávarútvegi og opna fyrir takmarkaðar veiðar þeirra sem ekki eru handhafar aflamarks eða krókaaflamarks, að gefa núverandi handhöfum aflamarks eða krókaaflamarks möguleika á að stunda frjálsar handfæraveiðar að uppfylltum skilyrðum. Nokkrar skýrslur hafa verið gerðar um áhrif strandveiða með tilliti til eftirfarandi. Fyrst er að nefna úttekt Háskólaseturs Vestfjarða frá árinu 2010 á framgangi og áhrifum strandveiða sumarið 2009. Meðal niðurstaðna úttektarinnar var að 80% strandveiðimanna hefðu gert bát út á fiskveiðar áður og yfir helmingur útgerðaraðila hafði að baki sögu í kvótakerfinu,

Í annan stað er skýrsla Háskólans á Akureyri frá 2017 um þróun strandveiða á tímabilinu 2009–2017 og framgang veiðanna árið 2017. Meðal niðurstaðna skýrslunnar er að strandveiðikerfið hefði ekki verið brú fyrir nýliðun inn í aflamarkskerfið eins og vonast hafði verið til, en aðeins 10% strandveiðimanna höfðu verið viðloðandi útgerð áður. Þá segir að fiskverð hafi haft tilhneigingu til að lækka á meðan strandveiðin stendur yfir en hvetji báta í krókaaflamarki til að bíða í höfn meðan veiðarnar ganga yfir. Nýjasta úttektin er í skýrslunni Auðlindin okkar – sjálfbær sjávarútvegur frá 2023, sem unnin var fyrir matvælaráðuneytið, og þar er m.a. fjallað um áhrif strandveiða. Í skýrslunni kemur m.a. fram að í könnun á viðhorfi Íslendinga til sjávarútvegs segi 72% aðspurðra að hlutfall strandveiða af heildarafla ætti að vera hærra. Könnunin leiðir enn fremur í ljós að Íslendingar vilji almennt að gætt sé jafnræðis á milli sjónarmiða um hagræði og byggðasjónarmiða. Skýrslan leiðir í ljós að um 40% strandveiðimanna eru yfir sextugu og miðgildi aldurs skipstjóra sé 57 ár. Rætt hefur verið um ýmsa aðra hluti er tengjast strandveiðunum, m.a. hvað varðar byggðafestu og ég mun víkja hér að á eftir.

Það getur stundum verið skemmtilegt í vinnunni hérna, er það reyndar oftast, en kannski sérstaklega núna af því að nú finnum við okkur í þeirri stöðu að ræða hér mál sem hefur verið sett fram sem forgangsmál atvinnuvegaráðherra en á sama tíma hefur hæstv. fjármálaráðherra ekki bara haft efasemdir um verkefnið í einhverju stöku viðtali heldur skrifað heila vísindagrein um efasemdir sínar í garð málsins. Það er auðvitað þannig að nú bíður þingheimur spenntur eftir því að fá upplýsingar um það hvaðan skal taka þær veiðiheimildir sem um ræðir og ætlunin er að bæta í þennan hluta kerfisins hjá okkur, úr heildarkerfinu. Það er auðvitað algjör grundvallarspurning. Ég held að við komumst raunverulega ekki almennilega áfram í að ræða þetta mál fyrr en stjórnvöld hafa sýnt á spilin hvað það varðar því að af einhverjum verður viðbótin tekin. Annað er hreinlega útilokað.

rétt áðan. Ég veit að það verður þröngt um tíma ef hann ætlar að halda áfram að lesa upp úr þeirri skrifuðu ræðu í seinni innkomu sinni. En þá fer þetta nú kannski bara í annan farveg hér í þinginu. En hver hafa verið metin áhrifin af þeirri viðbót sem áætluð er í strandveiðihlutann núna?

Ég vil byrja á að þakka málshefjanda fyrir þessa sérstöku umræðu um strandveiðar. Það er vert að velta fyrir sér bæði kostum og göllum kerfisins eins og það hefur þróast síðan árið 2009. Árum saman hefur verið uppi ákveðið ákall um það frá strandveiðimönnum að fá fleiri daga á sjó og aukinn sveigjanleika í það hvernig þeim er gert að stunda veiðarnar.

Fjölgun sóknardaga yfir strandveiðitímabilið gæti dregið úr freistingu, sem óhjákvæmilega getur myndast, til þess að róa þegar vont er í sjóinn. Það síðasta sem við viljum er að menn leggi sjálfa sig í hættu við veiðarnar.

Í dag eru takmarkanir á því hversu miklum afla hver bátur má landa úr hverjum róðri en margir strandveiðimenn hafa lagt til að takmarkanir verði fremur látnar gilda um aflamagn sem landa megi í hverri viku. Þá er átt við að menn fái tækifæri til þess að sækja sinn vikuskammt af þorski á miðin, kannski bara í þremur eða jafnvel tveimur róðrum, frekar en fjórum. Það eru ýmis sjónarmið uppi um strandveiðarnar,

Við þekkjum það alveg að fiskurinn gengur fyrst á vorin úti fyrir Vestfjörðum og síðan fer hann norður fyrir land og endar fyrir austan. Í mínum huga er lykilatriði þegar við erum að stunda ábyrgar veiðar að við horfum til þess þegar við erum að veiða fiskinn að reyna að skapa sem mest verðmæti heilt yfir, ekki endilega bara magn heldur að verðmætin sem við drögum úr sjó séu sem mest. Við þekkjum það sömuleiðis af reynslusögum sjómanna fyrir norðan og austan, sem hafa byrjað á strandveiðum í byrjun maí og eru að því fram eftir sumri, að fiskurinn sem dreginn er að landi á fyrstu vikum tímabilsins er ekki boðleg vara til nýtingar.

en þá var komið á þessu 48 daga kerfi. Þar kom fram að veiðarnar höfðu mikil jákvæð áhrif fyrir sjávarbyggðirnar og stærstur hluti svarenda taldi að strandveiðarnar hefðu verið fjárhagslega mjög mikilvægar fyrir afkomu fjölskyldunnar. Verðmæti strandveiða á síðasta ári var um 5 milljarðar. Það fylgja mikil umsvif í höfnum landsins þegar strandveiðitímabilið gengur yfir. Heimamenn jafnt sem aðkomumenn fá að róa til fiskjar án þess að greiða stórútgerðinni háar fjárhæðir fyrir kvóta. Það skapast fjöldi starfa, afleiddra starfa í kringum strandveiðarnar, verslanir, þjónusta, iðnaðarmenn, vélaverkstæði o.s.frv.

Strandveiðar gefa eldri sjómönnum tækifæri til að stunda útgerð á eigin bátum eftir kannski langa starfsævi á stærri skipum og þær veita ungu fólki tækifæri til að kynna sér sjómennsku. Strandveiðar eru hluti af menningu þjóðarinnar, strandveiðimenningu þjóðarinnar sem á að efla. Það á að leyfa þessari ábyrgu og sjálfbæru atvinnugrein að blómstra og festast í sessi til heilla fyrir land og þjóð og kannanir sýna að yfir 72% þjóðarinnar vilja efla strandveiðar.

sem náðist að setja fram sátt um hversu hátt hlutfall færi í svokallaðan félagslegan hluta fiskveiðistjórnarkerfisins, 5,3%. Þetta var samþykkt og átti að skapa sátt og fyrirsjáanleika. Þrátt fyrir að í 1. gr. laga um stjórn fiskveiða, þar sem kveðið er á um m.a. hagkvæmri nýtingu sjávarstofna, þá var litið fram hjá því í þessum 5,3%, svokölluðum félagslega hluta kerfisins. Þetta kemur ágætlega fram í skýrslum og skrifum sérfræðinga, svo sem hæstv. fjármálaráðherra, og sýnir það svo glögglega að þetta er ekki hagkvæm nýting og þar er ekki farið að 1. gr. laganna. Þessi 5,3% pottur skiptist í strandveiðar, línuívilnun, rækju- og skelbætur, byggðakvóta, sérstakan byggðakvóta og hefur verið deilt um hvernig skipta á upp kökunni á milli þessara einstöku flokka. það vakti athygli, svar hæstv. ráðherra, Ingu Sæland, fyrir ekki svo löngu síðan þar sem hún sagði að þetta yrði gert bara einhvern veginn og svona sennilega með því að færa á milli flokka. Ja, ef menn ætla að standa við 48 daga veiðar í sumar þá sé ég ekki hvernig menn ætla að færa á milli flokka vegna þess að það hafa allir sem að þessu koma mikla hagsmuni, ekki bara strandveiðisjómenn; þeir sem eru með byggðakvótann, sértæka byggðakvótann, línuívilnun, rækju- og skelbætur hafa líka mikla hagsmuni

Meginreglan sem við höfum fylgt er að fylgja ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar þegar kemur að nýtingu nytjastofna sjávar. Það verður mjög fróðlegt að vita hvernig á að uppfylla þau loforð og þær björtu væntingar sem einum hópi þeirra sem nýta félagslega kerfið, strandveiðimönnum, hafa verið gefnar fyrir þetta ár.

Mig langaði að fá að leggja orð í belg í þessari umræðu um strandveiðar og ég og ég geri það meira kannski af einhverjum svona menningarlegum ástæðum heldur en mikilli þekkingu á fiskveiði eða fisktegundum eða nýtingu fiskstofna. Ég gæti ekki svarað því hvað er djúpsjávarfiskur og hvað ekki

en hann er samt mikilvægur eins og bent hefur verið á t.d. í sambandi við sauðfjárbúskap, að hugsanlega væri miklu ódýrara að flytja inn lambakjöt frá Nýja-Sjálandi heldur en að vera að rækta kindur hér en það er bara ekki aðalmálið.

Sömuleiðis þarf að taka afstöðu til þess hvort það er raunverulega fær leið að gera þetta núna strax í sumar, eins og sagt er í stjórnarsáttmála, ef ég man rétt, í ljósi þeirra loforða sem hafa verið gefin á grundvelli núgildandi regluverks.

fjárhagslegu undirliggjandi staðreyndirnar eru, bæði hvað varðar áhrifin á sveitarfélög, útsvarsgreiðslur, hvernig arðsemi þessa sama afla yrði innan annarra kerfa fiskveiðikerfisins og þar fram eftir götunum. Allt skiptir þetta gríðarlega miklu máli.

Virðulegi forseti. Það er gott að fá tækifæri til að ræða hér aðeins um strandveiðar. Ég þakka hv. þingmanni fyrir umræðuna. Eins og við höfum heyrt er strandveiðikerfið ekki óumdeilt. Þó er ljóst að strandveiðar geta skipt byggðirnar máli. Þá á ég ekki síst við byggðir í viðkvæmri stöðu, þar sem áður var líf við höfnina en aflaheimildir eru nú á bak og brott. Staða sumra byggðarlaganna er einfaldlega sú að það munar um hvert handtak sem hægt er að vinna, þó ekki væri nema part úr sumri. Vísbendingar eru þó um að útfærslan á strandveiðikerfinu til þessa hafi kannski ekki endilega verið til þess fallin að auka byggðafestu. Það liggur fyrir að margir sem sækja á strandveiðar, sérstaklega á svæði A fyrir vestan þar sem mest er veitt, búa utan svæðis. Ríkisstjórnin hefur ákveðið að fjölga strandveiðidögum í 48 en ekki er enn ljóst nákvæmlega hver útfærslan verður frá hæstv. atvinnuvegaráðherra. Ég vona að litið verði til aukins jafnræðis á milli byggðanna við endurskoðun kerfisins. Á Norðurlandi og Austfjörðum, C-svæði strandveiðanna, hefur verið megn óánægja með það að aflaheimildirnar eru við það klárast þegar fiskurinn loksins gengur norður og austur fyrir land. Útfærsla strandveiðikerfisins að þessu leyti hefur ekki náð að tryggja jafnræði. Þarna er skekkja sem vert er að staldra við. Virðulegi forseti. Ég leyfi mér að benda á það að lokum að samkvæmt könnunum hefur almenningur stutt þau markmið sem kerfinu var ætlað að ná fram. Ég held að það séu tækifæri til að gera betur í útfærslu þess.